§ 12: „§ 12. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Особени случаи на продажба”. 2. Алинея 1 се изменя така: (1) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързо развалящи се движими вещи.” 3. Създава се нова ал. 2: „(2) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред, след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите.” 4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и 2”. 5. Създава се ал. 4: „(4) Друго имущество от масата на несъстоятелността може да бъде продавано по реда на ал. 1 след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност и ако след приканване по реда на чл. 629б никой от кредиторите не предплати разноските.” Няма. Гласуваме § 12 по редакцията на комисията.

Подлагам на гласуване параграфи 14 и 15 по вносител, които стават съответно параграфи 13 и 14, съгласно доклада на комисията.

§ 15: „§ 15. В чл. 707 се създава ал. 4: „(4) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е предвидено друго, с решението си по ал. 1 съдът осъжда длъжника да плати вземанията на кредиторите по чл. 688, ал. 3, включени в допълнителния списък.”

Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера от 78 до 80 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 71 до 73 по доклада на комисията.

ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Емил Радев и група народни представители за § 21. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 20: „§ 20. § 20: „§ 20. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади

за наименованието на подразделението – „Преходни и заключителните разпоредби”.

ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21: „§ 21. Притежателите, съответно заложните кредитори, на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са длъжни да поискат вписване в

Подлагам ан блок параграфи с номера от 23 до 26 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 22 до 25 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 26: „§ 26. В Закона за Търговския регистър

представител Искра Фидосова и група народни представители, и № 002-01-78, внесен от Министерския съвет, за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.” Комисията подкрепя теста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

госпожо председател. Уважаеми народни представители, правим промяна заради самата промяна!

уважаемата Правна комисия пък и по вносител, ние нищо ново не казваме – възпроизвеждаме стария текст. Кому е необходимо това? Да оставим, че това не е законодателна техника. Единственото ново, което вносителят ни предлага – виждам, че и народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Ципов и госпожа Фидосова предлагат заедно с вносителя – става въпрос за членовете на Висшия съдебен съвет, „преди избора кандидатите представят концепция за управление на съдебната власт”. А какво да пишем в тази концепция, бе хора? Концепцията - това са законите. Какво можем да запишем като концепция? Революция ли ще правим в съдебната власт? Добре че Правната комисия предлага, въпреки народните представители от ГЕРБ, да отпадне този абсолютно безсмислен и глупав текст. Но като цяло искам още да ви кажа, уважаеми народни представители, че с това, което ни се предлага, нищо ново не казваме. Това е промяна заради самата промяна. Кому е необходимо това? Ако може, нека някой да ми отговори. Благодаря ви.

Създават се алинеи 2 и 3: „(2) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, които се избират от Народното събрание, се правят от народните представители до един месец преди провеждането на избора. Предложенията се публикуват на интернет страницата на Народното събрание заедно с кратка биография на кандидатите. (3)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

§ 4: „§ 4. Създава се чл. 26а: „Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет предприемат необходимите действия за получаване на достъп до класифицирана информация. (2) Член на Висшия съдебен съвет, който не е получил разрешение за достъп, не може да участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознават с тях.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, проф. Корнезов.

госпожо председател. Това не е излишен текст. Един от важните текстове е. И моля тук колегите, особено юристите, да вземат отношение. Досега не е имало такъв. Става въпрос за достъп до информация. И това, което ни се предлага по вносител, леко редактирано от Правната комисия,

Следователно разделяме членовете на Висшия съдебен съвет на две категории – едните, които имат достъп, и други, които нямат достъп. И не можеш да се защитиш, ако не ти дадат достъп. Казват ти нямаш и това е. Това, уважаеми колеги народни представители, бих го определил на ръба на Конституцията, на ръба на Конституцията, на разделението на властите. Съдебната власт е независима, а текстът, който ни се предлага, означава, че органите на МВР ще се вмесват в работите на съдебната власт.

Магистратите, нека вземем главния прокурор, има ли право на достъп? Има. Има като магистрат. Само че той е член на Висшия съдебен съвет. Така ли? Така е. Така е и с председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд. Те са по право членове на Висшия съдебен съвет.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, в допълнение на това, което каза проф. Корнезов, би следвало да се добави и логиката на това как народните представители получават достъп до класифицирана информация. Всички народни представители, веднъж избрани и положили клетва, имат достъп до класифицирана информация. И не е редно да се прилага двоен аршин спрямо различните институции. Или всички членове на Висшия съдебен съвет имат право на достъп, или не се поставя условие за ограничаване или по-точно възможност ДАНС, министърът на вътрешните работи да осъществява натиск над съдебната система. Защото знаем по колко субективни причини може да се отнеме достъпът на член на Висшия съдебен съвет. Няма ясно разписани критерии кога, дори веднъж даден допуск може да се отнеме. Нещо повече всеки един момент всеки член на Висшия съдебен съвет може да бъде държан в зависимост чрез този допуск за класифицирана информация. И може да бъде подвеждан.

да участват на такива заседания, на които се разглежда класифицирана информация, а други да не участват, тогава вече се създава изкуствено напрежение вътре в системата. Нещо повече – кажете ми, госпожо министър, искам конкретен отговор, Вие като председател по право на Висшия съдебен съвет досега, за тази година и половина, случвало ли Ви се е да внасяте класифицирана информация за разглеждане във Висшия съдебен съвет? По мои данни такова нещо няма. Висшият съдебен съвет не се занимава с класифицирана информация. Откъде дойде това милиционерско хрумване, за да може сега да се направи това разделение, което смятам, че е в посока на една по-дългосрочна линия, която се води от управляващата партия ГЕРБ. И тя е свързана с това, че

Бойко Борисов Ви попита и Вие конкретно казахте, че се ангажирате да се реши този проблем. Оттогава мина близо една година и Висшият съдебен съвет стои непопълнен. Смятам, че този текст именно е възможност Вие да прекратите предсрочно мандата на не дадете допуск на двама, трима или пет магистрати и има няколко поредни дела, които са свързани с класифицирана информация, много лесно е да излезете пред обществото и да кажете: Висшият съдебен съвет на практика не може да работи и не може да взема решение, защото съставът на тези, които имат достъп, е под допустимия по закона. След което всичко е ясно, целта е ясна – да прекратите предсрочно мандата на сега действащия Висш съдебен съвет с този текст. И затова, ако имате такива намерения, би следвало народното представителство да бъде запознато навреме с това каква е основната цел, не да се внасят текстове, които впрочем нямат аналог в нито една друга европейска страна. Затова считам, госпожо министър, че Вие дължите отговор на народните представители, за да можем ние, когато гласуваме, да си направим съответната равносметка каква всъщност е целта на този текст.

темпо. Както виждате, и ние от опозицията се изказваме само по важните текстове. Например пропуснахме дебата по предния текст, който изискваше представянето на концепция от членовете на Висшия съдебен съвет, когато се избират от Народното събрание, макар да е ясно, че представянето на такава концепция е абсурдно. Но това е един от текстовете, по които няма как да не вземем отношение и няма как този дебат да мине просто така, още повече, че той е във фокуса на вниманието още от първия момент, в който беше внесен този проект за промени в Закона за съдебната власт. Тук възниква въпросът: защо вниманието се фокусира върху този текст? Защото очевидно това е форма на контрол, средство за натиск и удобен повод да се отклони вниманието от същинските проблеми в дейността на Висшия съдебен съвет в посока, която е любопитна на публиката, но която изобщо не е най-важната и най-проблемната за работата на този кадрови орган. Няма как да не кажем, когато анализираме разпоредбата на това предложение за промяна, че с този текст се внася зависимост в дейността на членовете на Висшия съдебен съвет от изпълнителната власт, и то от такива органи на изпълнителната власт, които изобщо не подлежат на съдебен контрол. Тоест изпълнението на конституционни функции на Висшия съдебен съвет, без това да е изписано в Конституцията, се поставя в зависимост от органи на изпълнителната власт. В този смисъл е прав проф. Корнезов, когато каза, че подобен текст е на ръба на конституционносъобразността. Във всички случаи, ако бъде приета редакцията, която предлага Правната комисия, при една атака пред Конституционния съд е много вероятно той да бъде отменен. Защо? Защото е абсолютно в противовес с основните принципи на разделение на властите – съдебната власт се подчинява на хрумванията и на прищявката на изпълнителната власт. Тоест дали този орган ще може да си изпълнява функциите, ще зависи от преценката на изпълнителната власт. Тук трябва да се зададе един друг въпрос: в крайна сметка защо за вносителите на проекта е толкова важен този текст? Защо, въпреки противопоставянето – не само от опозицията, не само от магистратурата, от прокуратурата, от представителите на съдебната власт, от правозащитните организации, продължава да се настоява за наличието на този текст? Може да се зададе въпросът: защо им е по принцип на членовете на Висшия съдебен съвет да имат достъп до класифицирана информация? Тогава трябва да се върнем към разпоредбата на чл. 3, ал. 2, към прословутия принцип „необходимост да се знае” и да си зададем въпроса: какво е необходимо да се знае в рамките на Закона за защита на класифицираната информация от членовете на Висшия съдебен съвет, за да е необходим този текст? Тук трябва да припомним, че има три лица, за които този принцип не важи, и определено магистратите не са в кръга на тези три лица. Това са президентът, премиерът и председателят на Народното събрание. За всички останали тогава, когато им е необходим достъп до класифицирана информация, е необходимо този достъп да се прецени през призмата на принципа „необходимост да се знае”. Да припомним, че за всички, за които се изисква достъп до класифицирана информация в рамките на този принцип, когато става дума за изпълнителната власт, имам предвид министрите, когато става дума за Народното събрание, имам предвид народните представители, е прието, че в рамките на „необходимост да се знае” тези лица имат достъп до класифицирана информация по право. Кое е това, което налага по отношение на третата независима власт в държавата този принцип да бъде нарушен? Защо народните представители да имат достъп по право? Защо министрите и другите представители на изпълнителната власт да имат достъп по право, а специално за членовете на Висшия съдебен съвет да е необходимо да се мине през тази процедура? Отговорът е прост и той се налага сам по себе си – именно защото трябва да се трябва да се осъществят допълнителни форми на контрол, да се осъществи допълнителен натиск и в крайна сметка да се направи поредният опит съдебната власт да бъде подчинена на изпълнителната. Това е всъщност онзи неприемлив момент, който ни кара от Коалиция за България да гласуваме против този текст и да кажем ясно, че ако той бъде приет в този му вид, ще означава, че Народното събрание е приело поредния противоконституционен текст. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Реплики?

Ценя мнението на уважавания юрист Любен Корнезов, но мисля, че не е на ръба – този текст е изцяло, 100%, противоконституционен. Смятам, че ако управляващото мнозинство действително иска да въведе тези нормативни текстове в Закона за съдебната власт, би следвало преди това да инициира процедура за изменение и допълнение на Конституцията. Едва след като, ако, такава промяна в Конституцията бъде направена, това би могло да влезе в Закона за съдебната власт. Иначе в този вариант за мен текстът е изцяло противоконституционен.

Изцяло се присъединявам към мнението на преждеговорившите, включително лидера на РЗС Яне Янев – това е вмешателство на изпълнителната власт в работата на независимата съдебна власт. Знаем, че допускът всъщност се разрешава от ДАНС, ДАНС обаче се ръководи, господин Корнезов, от служители на Държавна сигурност и понастоящем. Изпадаме в куриозна ситуация има голяма опасност, колеги от ГЕРБ, „да разсърдим” господин Бойко Борисов, който знаете, че предприема драстични мерки за справяне с бившите служители на Държавна сигурност. Сега обаче по пътя на този текст ще се окаже, че бивши служители на Държавна сигурност в ДАНС, като добавим към това и очарователната госпожа Цвета Маркова, всъщност ще определят уважавани юристи дали ще могат

на върховната власт в парламентарната република. Оказва се, че Народното събрание ще избере 11 члена на които агентите на Държавна сигурност в ДАНС и очарователната госпожа Маркова няма да допуснат до осъществяване на техните функции. функции. Нещата са не само намеса в работата на съдебната власт, но и на и намеса в работата на законодателната власт. Аз смятам, че по пътя на тази логика, освен противоконституционен, този текст, ако бъде приет, в голяма степен би се оказал и заплаха за националната сигурност. Аз не знам дали пък някой няма да ни потърси отговорност един ден и за престъпление срещу Републиката. Може Може да се изтълкува в по-широк смисъл това и като едно такова престъпление. Хайде, да не е държавен преврат, но действително мисля, че ще извършим престъпление, ако приемем точно този текст. Затова малко преди да ме предупреди уважаемата председателка, че времето ми изтича, аз правя едно алтернативно предложение. Господин Корнезов направи най-разумното предложение – тези текстове изобщо да отпаднат, на мен това много ми се иска това но тъй като се опасявам, че това няма да се случи, предлагам един алтернативен текст, а именно: чл. 26а

„На кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет се извършва служебна проверка за достъп до класифицирана информация преди тяхното гласуване от съответните органи.” С това поне ще знаем предварително, преди да се гласува и в пленарната зала, преди и да се избират от съответните общи събрания на магистратите, определените кандидати дали разполагат с достъп. Това го правя като алтернативно предложение с уговорката, че аз ще подкрепя и предложението на уважавания юрист господин Любен Корнезов. Благодаря ви много. За изказване – господин Румен Петков, след него господин Михаил Миков, следва Корнелия Нинова.

е, за съжаление, поредна стъпка към прегазването на авторитета и самочувствието на съдебната система като цяло. Господин Василев направи едно предложение, което – първо заявява на досегашния Висш съдебен съвет, че той не отговаря на критериите на закона и трябва да бъде избиран нов. Второ, дава възможност на органите, които имат компетенциите за определянето на достъп до класифицирана информация, предварително да правят подбора на съответните кандидати за членове на На трето място бих искал да отбележа, че това не е последното българско правителство. По този начин даваме инструмент на всяко едно правителство, на всяко едно управляващо министерство, на всяка една съвкупност от тези компетентни органи, да решават отнемането на допуск до класифицирана информация, тоест поставяме под съмнение целостта и работата на всеки един Висш съдебен съвет. Мисля, че нямаме никакво съмнение, че с приемането на тези текстове, този Висш съдебен съвет практически е бламиран. През последните 20 години са правени различни опити да бъде агресирана съдебната система, без изключение на политически партии, в това число и от тази, в която съм аз! Не правете това, дами и господа от управляващото мнозинство! Съдебната система е твърде консервативна в добрия смисъл на думата и понякога има навика да отвръща. Едно такова решение днес ще покаже на българските граждани, но преди всичко на магистратурата на Република България, че разделение на властите в страната ни не съществува; че тогава, когато имаме провал на правоохранителните органи в едно или друго разследване; когато имаме катастрофални резултати на правоохранителните органи в едно или друго разследване – виновни ще бъдат магистратите. Ние се замеряме в продължение на 20 години с това кой е по-корумпиран – дали прокурори, дали следователи, дали съдии, дали полицаи. Резултатът е един: очернянето на страната! По същество – самоочернянето на политическата група като цяло. Няма изключения, уверявам ви! Аз не знам, госпожо министър, Вие как ще гледате Вашите колеги?! Не знам как утре ще гледате в очите съдиите и прокурорите. Какво означава това, че Народното събрание ще избере своите представители във Висшия съдебен съвет, но какво означава прокурорите и съдиите да изберат своите представители и после някой пореден министър на вътрешните работи да им отнеме допуска до класифицирана информация, с което да постави под съмнение работата на Висшия съдебен съвет?! Защо трябва да отиваме на такъв експеримент, който ще удари системата като цяло? Ударът върху тази система е удар върху държавността! И ако ние не разбираме, че това разделение на властите – първо, не е измислено в България, и, второ – не е нарушавано никъде, е в основата на държавността, в основата на структурирането и утвърждаването на гражданското общество, ние нищо не разбираме! Ние днес се гаврим със съдиите и с прокурорите! Гаврим се със следователите!

Петков, казахте нещо, което на мен ми се струва наистина много важно. И това е всъщност какво би станало със статута на Висшия съдебен съвет, които по силата на този текст, ако бъде приет, трябва да подадат също искане за достъп до класифицирана информация? Така излиза – всички членове на Висшия съдебен съвет, а не само новоизбраните, но и тези, които в момента са членове на Висшия съдебен съвет, И ако измежду тези членове на Висшия съдебен съвет се окаже, че някой не отговаря на изискванията за достъп до класифицирана информация, не издържи проверката, а тя е специфична проверка, включително на лични, на морални качества, на зависимости – алкохолни, наркотични, сексуални, и каквито и да било други, по специалните изисквания на ДАНС,

Вие подадохте, а аз се опитвам да доразвия, от тази гледна точка наистина ще направим проблем. Ще направим проблем както по отношение на легитимността на сегашния състав на Висшия съдебен съвет, така и по отношение на актовете, които той досега е приемал в този си състав, включително и по отношение на членовете му оттук нататък, които ще бъдат стари членове. Благодаря ви. Няма. За дуплика – господин Петков.

Този въпрос не е един от въпросите на мнозинството или на опозицията. Ние или говорим за стабилност на институциите в държавата, или казваме, че животът всеки път започва с нас, поредните. Онзи ден главният прокурор каза, че действително се прекалява с използването на специални разузнавателни средства в страната. Аз с голямо нетърпение очаквам да излезе статистиката. Отказът да се разглежда финансовата страна на този въпрос публично, меко казано, буди недоумение. Това е правено много пъти. не е необходимо да се направи цялостна проверка в министерството, каквато многократно е правена, за режима на ползването на специалните средства? Това изявление на главния прокурор не е ли повод да се помисли в нечий кабинет за отнемането на допуска му до класифицирана информация? Ние не разбираме ли не пред какво сме изправени, а в какво сме вкарани? Ние сме съучастници във вкарването на обществото в целия този цирк, защото от случая в Горна Оряховица до множеството операции, от които нямаме и 5% успеваемост, всичко това може да бъде повод съдебната система да бъде смачкана. Някои да си мечтаят за края на 1944 – началото на 1945 г. или за 1923 г. Нека да проявим разум, нека да проявим отговорност и нека да сме със съзнанието, че тази система е преди всичко на обществото,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Срещу този текст могат да се изтъкнат няколко групи аргументи. Първата група – конституционни аргументи; втората, на която бих искала да се спра, са аргументи, взети от становища на международни организации и становища на европейски експерти; и третата група са практически аргументи. И така, по отношение на първата – конституционни аргументи. Поради основополагащата независимост на съдебната система този принцип е издигнат в конституционна норма в чл. 117, ал. 2 от Конституцията. Там в изречение второ е казано, че съдиите, прокурорите и следователите могат да бъдат зависими и да се подчиняват единствено на закона. Този принцип е залегнал и в няколко решения на Конституционния съд: като започнем от Решение № 6 от 1993 г. и свършим до Решение № 34 от 1998 г. На второ място в анекс към Решение на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. се препоръчва промяна на Конституцията, така че да бъде отхвърлена всякаква зависимост на съдебната система от изпълнителната или законодателната. В изпълнение на препоръките в анекса беше приет Закон за изменение и допълнение на Конституцията, който беше обнародван на 6 февруари 2007 г., и с тези конституционни промени се уредиха правомощията на Висшия съдебен съвет. В чл. 130 изчерпателно са изброени изискванията към неговите членове и там няма изискване за допуск до класифицирана информация. Трети аргумент – в чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация има принцип магистратите да не бъдат подлагани на проверка за допуск до класифицирана информация при спазване на принципа „необходимост да се знае”, и то по силата на закон, а не по силата на решение на орган на изпълнителната власт. Тоест Конституцията, Законът за съдебната власт и Законът за защита на класифицираната информация не изискват такъв достъп. Да вземем хипотезата на отказ от достъп. Не предвиждате този отказ да бъде обжалван по съдебен ред, но предвиждате той да попречи на изпълнение на задълженията на член на Висшия съдебен съвет, което на практика може да доведе до неговото отстраняване, и това вече е пряка намеса на изпълнителната власт в състава и работата на съдебната система. Втората ми група аргументи са международни актове и становища на международни експерти. С този текст нарушавате следните международни актове: Основни принципи на Организацията на обединените нации относно независимостта на съдебната власт, приети на VІІ Конгрес на ООН; Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки, в които е и България, относно независимостта, ефективността и ролята на съдиите; Европейска харта за статута на съдиите от Страсбург; становища на Консултативния съвет на европейските съдии – няколко. В тези международни актове – не ги изброявам изчерпателно, има още такива, се казва ясно, че подборът, назначаването, повишаването и освобождаването на магистрати се провеждат от независим от изпълнителната и законодателната власт орган. Тоест с този текст нарушавате европейски и световни норми и не можете да се скриете зад аргумента, че това го иска Европа аргумент, който често използвате за щяло и нещяло. Напротив, Европа казва, че този текст е неприемлив. Втори международен аргумент: от 28 юли 2009 г. в България се изпълнява проект, финансиран по програма ФАР. Той е за укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация и се изпълнява, забележете, съвместно от Висшия съдебен съвет на България, Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания и Германска фондация за международно правно сътрудничество. Този проект е насочен към укрепване на управленския и административния капацитет на Висшия съдебен съвет и той е на голяма стойност – 1 млрд. 200 млн. евро, 101 хил. 410 евро са националното съфинансиране. С този текст обезсмисляте работата на всички по този проект. Нещо повече – експертите, работещи по този проект, са дали становище и казват, че по този начин съответните органи на изпълнителната власт имат възможност да избират членове на Висшия съдебен съвет, които са подходящи за техните интереси, и да изключват такива, които са неудобни, като не им разрешат достъп до класифицирана информация.

Висш адвокатски съвет и Върховна касационна прокуратура ви казват, че този текст е неприемлив и недопустим. Не искате да чуете тяхното мнение. Кажете един нормален, разумен аргумент: защо го правите против международните норми, против българската Конституция, против професионализма на гилдията? Един аргумент, освен политическия, а той е ясен: да се овладее съдебната система, да се направи послушна и зависима от една политическа партия – партия ГЕРБ. Няма. Господин Терзийски. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър! Моята позиция е категорична, че § 4 с включения в него чл. 26а трябва да отпадне. Тъй като това предложение вече беше направено, аз мога само да се присъединя към него и да изложа мотивите си. Считам, че преждеговорившите изложиха твърде много аргументи относно противоконституционността на този текст,

чл. 17 се казва, че за членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесет години юридически стаж. Уважаеми колеги, явно това не е достатъчно. Високите нравствени качества, изключително доказаният професионален опит и стаж не е достатъчен,

Считам, че логиката на включването на този чл. 26а е ясна и за хора, които не са юристи, ясна е и за хора, които не са предубедени. Тази логика е поставянето на съдебната система в зависимост от изпълнителната власт. Считам, че този член категорично трябва да отпадне. Считам, че е абсолютно достатъчно, след като за членове на Висшия съдебен съвет се избират хора с високи професионални и нравствени качества и е необходим поне 15-годишен стаж, ние не само че поставяме на унижение някой да преценява техния допуск по отношение на класифицираната информация, но тук вече ги поставяме в тежка зависимост от изпълнителната власт.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, много се каза, много аргументи бяха изложени. По-интересното е, че няма аргументи от страна на мнозинството и от страна на правителството - по някакъв начин да обосновават направеното предложение. Уважаеми дами и господа, какъв е начинът да имаш достъп до класифицирана информация? По два пътя. Единият е с оглед на функцията ти, която произтича от избор и това конституционно следва за всички независими органи, каквито са Народното събрание, народните представители, Министерският съвет и Висшият съдебен съвет. Другият начин е, когато си назначен. Това, което в момента се предлага за Висшия съдебен съвет, е грубо грубо вмешателство, ако щете - израз на отношение към независимостта на Висшия съдебен съвет като избран върховен орган на съдебната власт. Защо се прави проверка на класифицирана информация? За защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. И по-нататък - при принципа „необходимост да се знае”,

Става въпрос за вкарване на специалните разузнавателни средства при преценката на Висшия съдебен съвет по отношение на кадровите решения. Тази идея възникна преди 7-8 месеца. Ясно е за всички, че не могат да се използват специални разузнавателни средства за друго, освен за разкриване, доказване на престъпление и за защита на националната сигурност. Такава функция Висшият съдебен съвет няма. Тази функция не му е и потребна. А другото - да се използват специални разузнавателни средства, както днес се използват от изпълнителната власт в обичайни управленски действия, били те и кадрови, са конституционно недопустими и абсурдни в едно съвременно общество. Уважаеми дами и господа, кой проверява Висшия съдебен съвет и неговите членове? Службите за сигурност, в рамките на необжалваема процедура. И ако по отношение на назначаемите лица проверката винаги е преди това, то една проверка след като бъдат избрани членовете на Висшия съдебен съвет, ще поставя в твърде деликатна и глупава ситуация органа, който ги е избрал. А това са Народното събрание и съответните съдийски, прокурорски и следователски колеги, които избират. Тоест, какво ще излезе? Че това лице няма достъп до класифицирана информация, а в същото време то е избрано да ръководи, да участва във върховния орган на съдебната власт. Извинявайте, но тогава ще възникне резонният въпрос: ако това стане публично, в Народното събрание какви ли са идиоти, та да изберат хора, които нямат достъп до класифицирана информация, да участват в управлението на съдебната система?! Вторият резонен въпрос обаче ще възникне: тези служби, които в рамките на проверката могат да подслушват, могат да проследяват, да използват разузнавателни способи при условия и по ред, определени със закон, да използват данни от своите информационни масиви за физически и юридически лица - обект на проучване, да съхраняват данните, получени в процеса за проучване на физическите лица и на кандидатите, те няма ли да реализират зависимост, няма ли да реализират скрит контрол върху един орган, който пред обществото изглежда публично избран?! Или може би това е целта на закона?! Да кажат вносителите! Защо не се прави проверка на министрите, преди да станат министри, преди да ги предложи министър-председателят, за да им се даде достъп?! Защо не се прави такава проверка на кандидатските листи за народни представители?! Или може би следващите стъпки са в полицейската, в тоталитарната държава да се прави и такава проверка?! Уважаеми дами и господа, един такъв текст ще има много тежки последици въобще за демокрацията в България и за развитието й като конституционна и правова държава. Благодаря.

Уважаеми господин Миков, прав сте абсолютно за заплахите за демокрацията, но аз вземам повод за моята реплика от това, че действително не виждам участие в този много важен дебат от страна на вносителите. Уважаеми колеги, обърнете внимание, че става въпрос за общ законопроект, внесен от Министерския съвет и от председателя на Парламентарната група на ГЕРБ и група народни представители от ГЕРБ. Смятам, че е редно - ползвам тази реплика, за да поканя поне представителите на вносителите - да вземат отношение. Имам предвид госпожа Фидосова

ще считаме, че нямате аргументи, а че изпълнявате политическа поръчка от страна на лидерите на полицейската държава в България. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ! Уважаема госпожо Цачева – председател на Народното събрание, може би ще ме чуете в кабинета си, тъй като и аз съм гласувал за Вашето избиране за председател на Народното събрание.

Това, което не мога да приема след 20 години демокрация в България – аз съм бил от тези, които са заставали зад промяната през 1989 г., и съм вярвал, че България действително върви към една демократична парламентарна република, да стигна до положение като народен представител втори мандат

колега Миков, това е първото! Ще последват и за народните представители, и за всички министри, и т.н. Страхувам се, че крачка по крачка вървим действително към една полицейска държава.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радославов, напълно споделям Вашите опасения и също дълбоко се притеснявам от това, което Вие казахте, че е възможно да се случи. По-страшното е не това да станем полицейска държава, защото някои казват, че ако стане така – ще има ред, ще има дисциплина. По-страшното е друго да не се случи полицейска анархия. Подобни законодателни промени и инициативи, които до такава степен лишават законодателството от основни демократични права, права, от основни демократични ценности, вече водят не до полицейска държава – водят до полицейска анархия. Според мен това е изключително притеснително. В последните месеци наблюдаваме, че има тенденция на подмяна на обекта на престъплението. Подмяната на обекта на престъплението вече е нещо много страшно. Страшно е да се стигне до изказване, че всеки може да бъде арестуван и за всеки може да се намери защо да бъде арестуван.

да кажа и аз нещо, въпреки че мислих известно време за моята лична съдба. През 2000-та година изнесох данни за незаконното подслушване, което още тогава беше добило гигантски размери – по време на управлението на

добива размери, които наистина са абсурд и изключват правовата държава, изключват демокрацията.

в една правова държава, но когато и магистрати получат такива тежки съдби – това вече не бива да бъде допускано. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Радославов, даже не е само въпросът за демокрацията. Въпросът е за зависимостта. Всички колеги от Висшия съдебен съвет през годините – поне 80-90% от състава, са били действащи магистрати – съдии, прокурори, следователи.

Когато те са избрани в управляващия орган, тогава започват проверките с подслушването, с проследяването, с всички разузнавателни оперативни мерки, за да бъдат те зависими в своите решения,

Това ще се види и в другите текстове – чрез отнемането на различни права на Висшия съдебен съвет. Това е част от смачкването на ръководния орган на съдебната система, за да може чрез него да се смачка цялата съдебна система, да бъде подслушана.

Уважаеми колеги, мисля, че много ясно си изказах становището. Безспорно е, че една от подцелите е това – да се държи в зависимост съдебната власт. Искам да кажа, че за периода, за който ви говорих,

Заповядайте, госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Слушах внимателно всички ваши изказвания по въпроса за така наречения допуск и възможност Висшият съдебен съвет, всички негови членове да работят с класифицирана информация, когато се наложи. Бих искала да заявя, че не чух анализ на професионалните аргументи, така че да стане ясно защо такава процедура в Закона за съдебната власт не трябва да съществува. Ще обърна вашето внимание, абсолютно експертно, на няколко обстоятелства. Първо,

и по този въпрос, който дебатираме в момента, валиден е още един нормативен акт и това е, разбира се, Законът за защита на класифицираната информация. Ще посоча само няколко текста, от които ще стане ясна правната логика на направеното предложение. И не случайно проф. Корнезов казва, че това предложение е на ръба на закона, че не е противоконституционно. И той много добре знае защо казва това. Колеги, спирам се най-напред на чл. 36 от Закона за защита на класифицираната информация, в който е казано, че никое лице няма право на достъп до класифицирана информация единствено по силата на своето служебно положение, с изключение на случаите по чл. 39 от същия закон. Обръщаме на чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация. Там не намираме изрично посочени членовете на Висшия съдебен съвет, намираме изрично изброени други длъжности включително длъжностите – съдийски, прокурорски, следователски, които имат право на достъп до класифицирана информация във връзка с разследване на конкретни дела, на принципа „това трябва да се знае”. Питам аз, като управленски орган на съдебната система, когато се наложи членовете на Висшия съдебен съвет да боравят с класифицирана информация: по кой ред и как ще направим това? И питам аз, когато Висшият съдебен съвет чрез промяна в Конституцията стана постоянно действащ и в него всички членове губят своите магистратски функции, защо не променихте Закона за класифицираната информация? Защото не е редно! И много правилно не сте го променили, защото членовете на Висшия съдебен съвет губят магистратските си функции, те стават върховен управленски орган, да не се занимават с разследване на дела и затова мястото на членовете на Висшия съдебен съвет не може да бъде в чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация. И питам аз, когато се наложи членовете на Висшия съдебен съвет, моите колеги, да работят с класифицирана информация, както впрочем се наложи преди няколко месеца, те по кой ред ще направят това? Те са ли самостоятелна организационна единица по Закона за класифицираната информация и трябва ли да се подчиняват на законите в Република България, за да поискат достъп, защото те са загубили магистратските си функции. И не случайно, когато преди няколко месеца им се наложи да боравят с класифицирана информация във връзка с поредица от дисциплинарни производства,

че те запазват магистратските си функции, което не знам дали и до ден-днешен не съществува на сайта на Висшия съдебен съвет, с което явно никой в залата не се съгласява. И правилно, защото те губят магистратските си функции ставайки, след промяна в Конституцията, върховен управленски орган на съдебната система. Колеги, разбира се, ваше е правото да гласувате „за” или „против” този текст, но аз питам: ако ние в Закона за съдебната власт, който е специален спрямо Закона за управлението и организацията на дейността на съдебната система, нямаме такава разписана процедура, и някога – след дни или месеци – се наложи членовете на да боравят с класифицирана информация на принципа: това трябва да се знае. Тогава този дебат отново ли ще го започнем? И какво страшно има членовете на Висшия съдебен съвет да попълнят няколкото страници документи, чрез които те да получат достъп до класифицирана информация? Аз имам доверие на моите колеги във Висшия съдебен съвет, за това че те всички ще получат достъп да работят с класифицирана информация на принципа: това трябва да се знае. Аз имам доверие в държавните институции, в ДАНС и в Комисията за защита на класифицираната информация, затова че никой няма да злоупотреби със своите правомощия и служебни задължения, и достъпът до класифицирана информация тогава, когато се дължи, ще бъде даден. Не мога като магистрат да разсъждавам обратно на нормалната логика. Не мога да разсъждавам, че всеки ще си наруши служебните задължения, за да може да злепостави върховния орган, който управлява и организира дейността на цялата съдебна система. Това са аргументите, които са ни ръководили, за да предложим възможност на Висшия съдебен съвет да работи с класифицирана информация. Те сега, погледнато съвсем простичко, са в неизпълнение на Закона за защита на класифицираната информация, защото като организационна единица не са изпълнили задължението си да поискат този достъп, при положение че ние казваме: не са запазили магистратските си функции и не могат да боравят с такава информация, тъй като те не са магистрати. Кръгът е затворен. И аз питам, когато утре отидат такива материали там, какво правим? Благодаря.

Господин председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Това разяснение, което даде министър Попова и, разбира се, изказванията на множество народни представители преди това ме накараха да предложа разрешение на възникналия проблем за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация. Това според мен ще бъде един много сериозен тест: какво се цели с предлаганата разпоредба? Затова ви предлагам да се промени редакцията на предлагания текст приет от комисията, ако не се приеме предложението за неговото цялостно отпадане. Алинея първа на чл. 26а би трябвало да гласи: „Членовете на Висшия съдебен съвет разполагат с достъп до класифицирана информация.”

на който с мотивирано решение е отнето разрешението за достъп” и до края на остане текстът. Защо трябва да бъде обърнат подходът? Тъй като

Ако при избора на тези органи, предлагащите са искали да съберат допълнителна информация, те трябва да са направили това към момента на тяхното предлагане и впоследствие – избор. Обратното би трябвало да важи, ако при определени обстоятелства и при изпълнението на своите функции са възникнали основания, за да се направят проверки и предложат ограничения. Това трябва да бъде вече с оглед на самата дейност и поведението на членовете на Висшия съдебен съвет. Защото в обратния случай текстът, който Вие предлагате съобразно Закона за защита на класифицираната информация, дава следните възможности: да бъдат прилагани и използвани разузнавателни способи при условия и ред, определени със закон, да използват данните от своите информационни масиви за физически и юридически лица, обект на проучване. За да

да бъдат постоянно обект на прилагане на средства, които да се използват за всякакви други цели, а не само за получаването на достъп до информация. Смятам, че ако вие наистина искате да гарантирате тези лица да изпълняват достатъчно отговорно своите функции и да не се допусне злоупотреба в процеса на тяхното прилагане, трябва да се даде възможност, ако са възникнали допълнителни основания във връзка с определени производства или други сигнали, подадени към членове на Висшия съдебен съвет, само тогава да се предприемат действия за проверка и евентуално отнемане на достъпа за ползване на класифицирана информация. Тогава тези лица да не участват в нейното обсъждане по определени въпроси, докато евентуално не се стигне до тяхното отстраняване от Висшия съдебен съвет, ако те покриват някои от основанията за такова отстраняване. аз ви призовавам, ако наистина остане този текст, да бъде приет в редакцията, която предлагам, и ще даде необходимата самостоятелност на Висшия съдебен съвет по отношение на органите на изпълнителната власт и специално на ръководствата на МВР и на ДАНС, а в същото време те да не се чувстват като неприкосновени, когато има основание и са извършени действия, които дават условията да се предприемат стъпки за ограничаване на достъпа им до класифицирана информация. Това, според мен, е принципният подход, който наистина поставя на предно място ценностите на демокрацията, на правовата държава и оттам нататък използването на другите средства за защита на държавата. Предлагам и на господин Емил Василев да оттегли своето предложение, защото ако то остане и бъде прието, може да се смята, че са променени част от условията за избор на членове на Висшия съдебен съвет и тогава вече да се изисква да бъдат избрани при новосъздадените условия. Това, което той предлага, може да важи вече в бъдеще време, а не като решение по заварените случаи. Затова очаквам и министър Попова да подкрепи публично моето предложение, за да се докажат искрените мотиви, ако такива съществуват,

Категорично заявих, че като алтернатива на това основно предложение, в случай че не бъде прието, тогава да се гласува като алтернативно моето предложение. Аз ще гласувам

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Стоилов, основният въпрос е друг. Тук не става въпрос за принципно решение, а става въпрос чрез този закон да се увеличи сферата, в която се използват специални разузнавателни средства, и това го каза много ясно министърът преди малко. Тя каза: „Проблемът ни възникна през лятото, когато искахме по дисциплинарни производства да използваме класифицирана информация.” Уважаеми дами и господа, в Закона за специалните разузнавателни средства пише изрично, че се използва единствено и само за разкриване, доказване на престъпления за защита на националната сигурност. Не се използват специалните разузнавателни средства нито за дисциплинарни производства, нито за кадрова дейност. Другото е „Фермата”, другото е Оруел, никъде в Европа и в света няма законодател, който да може да приеме логиката, че специални разузнавателни средства се използват за друго нещо извън извън доказването, разкриването на престъпления и защита на националната сигурност. Да не говорим, че няма такава държава, в която информацията, събрана от тях, се чете от парламентарната трибуна. Няма такава! За това става въпрос! Това е извратената логика на мислене! Министърът е била магистрат и тогава е имала достъп, станала е министър и няма да я проверяват за достъп. Нейните колеги са били магистрати, станали са членове на ръководния орган на съдебната власт, тях ще ги проверяват за достъп. Ето за това става въпрос и аз не виждам как принцип може да се прокара, когато логиката е извратена

уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, аз се боя, че в стремежа си да предложите конструктивно решение Вие се разделяте с реалностите в тази зала. зала. Вие очевидно не желаете или не можете да вникнете в това, което се прави през последната година и половина. Това е стремеж на тотално мачкане на съдебната система, стремеж за тотално подчиняване, стремеж за налагането на този извратен стил, в който няма грам логика и усет за държавност, грам чувство за отговорност пред обществото, а има налагането на едни тези: „Да, всички могат и трябва да бъдат подслушвани, с изключение на първите двама-трима”, да речем, ако не разширявам кръга излишно, госпожо председател. Ако Вие не разбирате това, Вашето предложение няма да срещне разбиране в залата. Аз го казвам пределно ясно. Ние имаме поредица от стъпки,

Госпожа министърката не желае да ги чуе! Единственото, което ние можем и трябва да направим, е да размножим изказването на госпожа министърката в залата, в което имаше много: „Аз питам, аз питам...”, без да отговори на нито един от поставените въпроси да направим възможното това да стигне до прокурорите, следователите, адвокатите, съдиите, за да стигнем утре, когато му дойде времето, както би казал класикът, до въпроса на Сашо Радославов – хората да мислят какво правят. Съдиите да знаят кого са избирали, прокурорите да знаят кого са избирали, че този, когото са избирали, излиза и казва: „Вашето мнение не ме интересува!” Затова мисля, че Вашето предложение, което, пак казвам, има много разум в себе си, звучи не пред аудиторията, която трябва.

По никакъв начин не подценявам тенденциите, които се развиват в България през последната година и половина. Но смятам, че ние трябва да апелираме и към мнозинството да поставим въпросите на тяхното правилно място. Защото в края на краищата парламентът е този, който носи най-голяма публична отговорност, в който са представени най-различни мнения – не говоря само между отделни партии и парламентарни групи, а и между самите народни представители. Ние не сме някакво акционерно дружество, в което един от името на всички да вдига табелата с броя на запазените гласове. Затова именно, аз използвам и присъствието на министъра на правосъдието, който би трябвало да носи най-голямата отговорност в кабинета за защита на правата и за принципите на правовата държава, дори когато това не е удобно на органите, занимаващи приоритетно с други въпроси. Поради тази причина, ако се запази наличието на текст, който поставя въпроса за достъпа до класифицираната информация на магистратите, аз смятам, че текстът, който предлагам има много повече аргументи дори от неговите първоначални вносители да бъде подкрепен, отколкото тяхното предложение, за което господин Михаил Миков правилно посочи отклонението от общите основания, при които ще се прилагат тези средства в Закона за достъп до класифицирана информация. Освен това най-накрая аз мога да направя спокойно това предложение, защото когато се избираше Висшият съдебен съвет, заради наличието в предложения състав на няколко аз не съм подкрепил избора. Така че аз съм човекът, който ще защитава стабилността на институциите, независимостта на съдебната власт като върховна гаранция за законност и правата на гражданите, и в същото време не мога да бъда подозиран и упрекван, че се стремя просто да запазя някакво съществуващо състояние, което удовлетворява нечии или други лични интереси. Това е правилното действие, ако ние искаме да вървим напред и ако искат гражданите или по-скоро ако ние искаме гражданите да имат доверие в институциите – било то парламент, правителство или съдебна власт. И най-накрая! Тук едва ли трябва да разчитаме на това, което каза министър-председателят, че той е готов и дори желае да бъде подслушван, защото тогава ние ще стигнем до оправданието, връщащо ни към началото на прехода, Държавна сигурност да бъде намерена като основното изкупление за случилото се в България, независимо доколко добро или лошо е. Защото тези органи винаги се ръководят политически и ако някой каже, че службите са тези, които направляват обществено-политическия живот, означава да подменя собствената си отговорност. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да гласуваме отлагането на този текст сега в пленарната зала, за да може евентуално да обсъдим и да